Съобщение: На 13 юли 2017 г. с писма от Министерския съвет на Република България в Народното събрание са постъпили Проект на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2018 г., приета с Решение № 387 на Министерския съвет от 2017 г., и Доклад за изпълнението на Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., към 30 юни 2017 г., през Решение № 383 на Министерския съвет от 2017 г. С писма от същия ден, председателят на Народното събрание е изпратил материалите на всички парламентарни групи и всички постоянни комисии, като са на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание. С писмо от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ в Народното събрание е постъпил Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Технически операции“ през 2016 г., поверителен.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

върху дейността на службите за сигурност. Докладът е постъпил в регистратурата на Националната класифицирана информация при отдел „Сигурност на информацията“ на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ и се намира в Комисията, на която е разпределен, а Разпореждането е предоставено на народните представители на служебните им електронни Има постъпило писмо от народния представител Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, до председателя на Народното събрание. „Уважаеми господин Главчев, на свое редовно заседание,

Подкомисията се състои от петима народни представители, по един от всяка парламентарна група. Председател е Даниела Савеклиева, членове са Адлен Шевкед, Гергана Стефанова, Маргарита Николаева Николова и Румен Гечев. Новопостъпили питания за периода 7 юли 2017 г. – 13 юли 2017 г. включително: включително: - от народния представител Георги Йорданов, към Николай Петров – министър на здравеопазването, относно утвърждаване на Национална здравна карта. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юли 2017 г.; на 21 юли 2017 г.; - от народния представител Светла Бъчварова и Георги Гьоков към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юли 2017 г. Писмени отговори от: - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Филип Попов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев;

Божанков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Лало Кирилов и Радослав Стойчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител

Дора Янкова; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков на въпрос от народния представител Стефан Бурджев; Стефан Бурджев; - заместник министър-председателя по обществения ред и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Николай Цонков; - министъра на транспорта и информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов; Димов Иванов; - министъра на транспорта и информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Гьоков.

на въпрос от народния представител Атанас Костадинов, относно разходване на над 14 млн. лв. държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот. Имате думата, уважаеми господин Костадинов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин министър Горанов, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно разходването на над 14 млн. лв. с Решение на Министерския съвет за обезвреждането на отпадъци в частен имот. По същество, 2014-2015 г. е поръчан от Областна управа – Варна, един анализ на текущата ситуация, която често бива обявявана за бедствена. Има едно предварително проучване, което – ще изчакам Вашия отговор и тогава ще го спомена. На 27 ноември 2015 г. областният управител пита няколко водещи европейски фирми за цените и условията и получава надлежен отговор от тези водещи фирми, като индикативната цена е около 500-600 евро на тон за тези 2600 тона, така наречен „опасен отпадък“. И въпреки че ситуацията е спешна и неотложна, година по-късно, на 6 октомври се обявява процедурата, на 8 декември се съставя Комисия и на 29 декември, малко преди новогодишните празници, се избира изпълнител, във връзка с тази обществена поръчка, като, забележете, четирима от петимата участници са отстранени без да се отваря ценовото им предложение, само на техническа оценка, а на 31 януари с Решение на областния управител, един ден преди да бъде освободен като областен управител, подписва договор с тази фирма. Интересното е, че на 30 май, месеци по-късно, КЗК обявява поръчката за незаконосъобразна, неотговаряща на Закона, но това е едно допълнение. допълнение. Наложената глоба на областния управител е 65 хил. лв. за това, че незаконосъобразно е отстранил другите дружества и е подписал договор на стойност 14 милиона. Интересното е, че в същото време на 14 март е продадена въпросната площадка, за която са отпуснати 14 млн. лв. Моят въпрос е: как при тези условия на 22-ри Вие внесохте

не са били предмет на анализ на Министерството на финансите като орган, координиращ финансовата политика на Република България. В този смисъл ще ги приема за информация. Ако смятате, че има нарушение някъде в Закона, не само като народен представител, а и като обикновен български гражданин може да сезирате компетентните институции. Всичко друго е белетристика. Във връзка с Вашия въпрос относно определяне размера на средствата в размер на 14,4 милиона за обезвреждане на опасен отпадък трихлоретан, намиращ се на площадката на „Полимери“ АД, в несъстоятелност, град Девня, Девня, област Варна, Ви предоставям следната информация. Проблемът с обезвреждането на опасния отпадък датира от 2013 г., когато е констатиран теч от съоръженията, в които същият се съхранява. Трихлоретанът, с общо количество 2640 тона, се съхранява в метални резервоари на площадката на „Полимери“ АД – град Девня, които са в много лошо техническо състояние и представляват сериозна заплаха както за сигурността на населението, така и за замърсяване на околната среда. През същата година директорът на Регионална инспекция по околна среда и води - Варна, съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети – припомням, говорим за 2013 г., издава заповед за предприемане на необходимите действия от страна на „Полимери“ АД, в несъстоятелност, за отстраняване на непосредствената заплаха за възникване на екологични щети. С писмо до РИОСВ – Варна, синдикът на предприятието господин Иван Балабанов е заявил, за невъзможността за изпълнение на тази заповед поради финансовото състояние на дружеството. С Решение на Върховния административен съд № 1758 от 2012 г., е открито производство по несъстоятелност на „Полимери“ АД – град Девня. В тази връзка на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, министърът на околната среда и водите издава Заповед № РД 402 от 24 април 2013 г., с която определя областният управител на Варна за отговорен за изпълнението на превантивните мерки. Същата година Същата година е проведена обществена поръчка за изготвяне на Проект за техническа спецификация и финансов разчет, представляващ част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка и е сключен договор № 31 от 9 декември 2013 г. с „Еко Дизайн 2010“ ЕООД. През изминалата година е проведена открита процедура за избор на изпълнител с Решение № 1 от 31 януари 2017 г. на областния управител на Варна и е определен изпълнител на обществената поръчка „Еко Дизайн 2010“ ЕООД с предмет „Транспортиране, екологично третиране чрез крайно оползотворяване на отпадък“, с код и наименование № 07-01-07 халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция тежки фракции от метален резервоар, вертикален метален цилиндър и метален резервоар, хоризонтален метален цилиндър, находящи се в град Девня, промишлена зона. Основният критерий за оценка на поръчката е избор на най-изгодното предложение при оптимално съотношение качество – цена при комплексна оценка, изчислявана на база на техническо предложение и предложена цена. Избраният изпълнител е калкулирал и предложил единична цена 5455 лв. за един тон отпадък, или общо 14 млн. 402 хил. Считано от 16 май 2017 г. е в сила сключен договор между областния управител и изпълнителя на обществената поръчка. По силата на договор, финансирането следва да се осигури до два месеца от неговото приключване. Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 2, осъществяването на дейности на органите на изпълнителната власт се финансира от държавния бюджет, като със Закона за държавния бюджет за съответната година се осигуряват средства по бюджета на Министерството на околна среда и водите и на Министерския съвет, като конкретният случай касае бюджета на Министерския съвет. Относно собствеността на имота, където се помещават резервоарите с опасния остатък, от 16 юни 2006 г. „Полимери“ е собственик на имота и на въпросните резервоари. От 2 юни 2017 г. собственик на имота става „Хъс“ ООД – град Пловдив, докато собственикът на резервоарите с трихлоретан продължава да бъде „Полимери“ АД. крайна сметка в изпълнение на разпоредбите на Закона и предвид сериозната опасност от настъпване на значителни трудно поправими екологични щети, бе прието Постановление № 118 на Министерския съвет

Уважаеми господин Горанов, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз очевидно ще се възползвам от Вашия съвет и като гражданин, и като народен представител, за да се стигне до някаква истина. Бих искал да кажа, че възможно е да са Ви заблудили, възможно е Вие да не сте упражнили контрол. Има и трета възможност, разбира се, която не искам да предполагам. Не само че индикативната цена, средно европейска, за тази дейност е около 500-600 евро, а е спечелено на 2600 евро или над 4 пъти над цената, за която може да бъде оторизиран този отпадък, не само че този отпадък по класификатора на „Дау Кемикълс“ е суровина, а не опасно вещество, тоест той има цена. В заключение искам да кажа, че огромна е разликата между 4-4,5 милиона до 14 милиона за тази работа, която е свършена, тъй като това са парите, с които може да бъде свършена цялата дейност. Не на последно място, ако проследите това, което са Ви представили като информация, ако проследите идентификационния номер на поземления участък, на поземления имот, който е приватизиран от „Хъс“ или е закупен от „Хъс“, на него са разположени въпросните трайно прикрепени съоръжения или баки. Така че няма никаква възможност, абсолютна никаква възможност, това да не е част от сделката. „Хъс“ закупува за 14,5 милиона тази площадка, 14 млн. 400 хил. лв. се отпускат от държавния бюджет. По Закона за предотвратяване на екологичните щети и отговорността, абсолютно задължение е да бъде издадено разпореждане на новия собственик да обезвреди този отпадък, а не българските граждани

Благодаря. Министър Горанов няма да се възползва от възможността за дуплика. Да му благодарим за днешното участие. Следващият въпрос е към министъра на вътрешните работи

Въпросът ми е свързан с действията на Министерството на вътрешните работи за удвояване на капацитета на Академията на Министерството и обновяване на инфраструктурата на учебните й звена в страната. Във връзка със засиления обществен интерес и въпроси на избиратели, особено от Многомандатен район – Пазарджик, където има учебна структура на Академията, бих искал да кажа две думи за мотивите, тъй като тук присъстващият уважаван от мен господин Цветанов по време на предизборната кампания обеща двойно увеличаване капацитета на Академията по бакалавърски програми за обучение на полицаи и пълно обновяване на центровете за първоначална професионална подготовка. тази връзка, като съзнавам добре, че това вече е Ваша отговорност, моля да ми отговорите на следния въпрос: Какви мерки и действия са предприети за повишаване на броя на професорско-преподавателския състав, разработване на нови учебни планове, набиране на нови курсисти, планиране на строително-ремонтни и други дейности и пълно, разбирам го 100%, обновяване на инфраструктурата,

на годината са разработени 23 учебни програми и планове, с тях е актуализирано учебното съдържание на настъпилите промени, които осигуряват адекватно обучение на обучаемите курсанти и специалисти. Изградената до момента образователна инфраструктура и тази, която предстои да бъде изградена, създава условия за провеждане на практическо ориентирано обучение и повишаване ефективността на експертната дейност на нашите възпитаници. По Проект „Утвърждаване на принципите на спазване на правата на човека в полицейската дейност в България“ по българо-швейцарска програма започна изграждането на полигон за тактическа полицейска дейност. Полигонът се състои от пет подобекта банки, офиси и така нататък, на място в Академията. По друг проект, финансиран от норвежкия финансов механизъм, са напълно реновирани шест учебни зали с капацитет 620 места. Залите са оборудвани с най-модерна обучаема техника и обзавеждане, което представлява условие за провеждане на обучение на по-голям брой полицейски служители. По Проект „Повишаване капацитета на експертните криминалисти“, финансиран по тематичен Фонд „Сигурност“ на българо-швейцарската програма за сътрудничество, се изграждат и се очаква да бъдат пуснати в експлоатационен център в експлоатационен център за обучение за експерт-криминалисти. В рамките на проекта са изградени две криминалистични лаборатории, обзаведени със съвременна криминалистична техника. Освен гореизложеното Академията на МВР е асоцииран партньор по Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, в рамките на която на територията на Академията на МВР ще бъде изграден обучителен център. В периода 2012 – 2016 г. са реновирани сградите на две общежития на територията на Академията на МВР, а през 2018 г. ще стартира основният ремонт на още един блок от общежитията, с което капацитетът за настаняване на курсанти, студенти

За обновяване на инфраструктурата на центровете са набелязани за изпълнение следните дейности, ще спомена основните: обновяване на два спални блока със 152 легла, оръжеен склад и спортна зала в Центъра за специализация и професионална подготовка в Казанлък; изграждане на нова газова мрежа за отоплителна инсталация на сградите за ремонт на двете общежития в Пазарджик – най-големия център; ремонт на покривите на учебната сграда в киносалона, подмяна на дограми, ремонт на котлите на пароцентралата, ремонт на санитарни помещения в двата центъра във Варна. заключение: през учебната 2017 – 2018 г. в Академията на МВР ще бъдат приети 32 курсанти повече от миналата година, като за следващата кампания се предвижда ново увеличение на приема. През 2017 г., това е важно, в Академията на МВР са назначени 16 преподаватели, от които 9 академични длъжности и 7 в центровете за специализация и професионална подготовка. Обявени са 16 конкурсни процедури за заемане на преподавателски и академични длъжности, одобрено е и обявяването на пет конкурса за заемане на преподавателски длъжности в Център за пожарна безопасност и защита на населението в град Варна. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Велков, имате възможност да вземете отношение към отговора.

На предишното ни кратко виждане тук Ви казах една поговорка, че е тежка царската корона, но не дават на хамалите да я носят. Носят си я царете. Това го казах в смисъл, че Вие сте поели една изключително, изключително тежка отговорност, работи. Това, което чувам като отговор, на пръв поглед радва, но бих искал да кажа, че всичко това, което Вие ми давате като отговор, оценявам го горе-долу, че е правено от началник на учебен отдел в Академията, по-скоро говори за дейности, които са извършени през 2016 г. Аз питам за онези обещания, които господин Цветанов даде за двойно увеличаване на капацитета на Академията по бакалавърски програми за обучение на полицаи. За да не издаваме тайни, Вие сега обучавате малко над 100 човека тук, в Академията, по бакалавърски програми. Казвате, че през 2017 г. ще бъдат увеличени с 32 повече. Това не е двойно увеличение, би трябвало да говорим за 140, 150. По отношение на криминалистични лаборатории, по съвместни програми, по капацитета българо-швейцарска, саниране на сградата на Академията на МВР – всичко това е вярно, но това са дейности, които са планирани в предишен период, някои от тях ще се извършат сега, а господин Цветанов обеща пълно обновяване на центровете за първоначална професионална подготовка. Казвате саниране на сградата – Вие в момента имате пет корпуса тук в София, от които ефективно се ползват два. Как ще ги обновите напълно? Искам да кажа, че когато се дават обещания, те трябва да се изпълняват. Ще се радваме, ако те влязат във Вашата управленска програма, много стриктно ще следим и ще Ви задаваме още въпроси, тъй като там беше обещано и нещо друго – осигуряване на 6 хил. полицаи за извършване на неотложни действия по разследване. Всички тези полицаи трябва да преминат през съответните учебни структури за обучение. Така че, доволен съм от отговора, който давате Вие, но не съм доволен от начина, по който се обещава и не се изпълнява. Едва ли – аз се съмнявам, че това може да влезе в управленска програма. Благодаря. Благодаря, господин Велков. Господин Министър, ще допълнителните ли отговора си? Заповядайте, имате тази възможност. Благодаря, господин Председател. Господин Велков, благодаря Ви за ангажираността. Точно така е: обещаваме, но за целия период, все пак. Вие искате да го направим веднага. Трябва да Ви информирам – за още неща се сещам, които сигурно ще Ви помогнат да прецените дали се справяме добре там. специален съветник при мен. Той се занимава точно с това. Неговата задача е да направи така, че Академията на МВР наистина да увеличи капацитета си двойно, да увеличи обучението на тези две хиляди разследващи полицаи, да станат шест хиляди, което е много важно, няма Вас да Ви убеждавам за това. Прокуратурата прояви също желание и те да ни дадат техни преподаватели-прокурори, които да ни помогнат точно в тази дейност, така че сме фокусирани върху това, но на Вас няма да Ви обяснявам колко бавно стават нещата в академичната област, особено там. За санирането и другите неща – тях ще ги направим по-бързо. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос към министъра на вътрешните работи е поставен от народния представител Красимир Богданов. Той е относно предприетите от МВР мерки за намаляване на пътно-транспортните произшествия. Заповядайте, господин Богданов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През последните години трафикът по главен път Е79 от Мездра до Ботевград значително се увеличи. Този път свързва цяла Северозападна България със столицата и Автомагистрала „Хемус“ и осигурява достъп до работните места на много хора. Спецификата на терена, натовареността и движението на тежкотоварни автомобили ограничават възможността за нормално придвижване. Това води до изнервяне на водачите и предприемане на рисковани изпреварвания в малкото участъци, където това е възможно. Като резултат сериозно нарасна броят на пътно-транспортните произшествия. По данни на КАТ – „Пътна полиция“ само за периода 1 април – 20 юни 2017 г. на територията на община Мездра са станали 28 пътно-транспортни произшествия, завършили с трима убити и 13 ранени. По-голяма част от пътните инциденти са на пътя Мездра – Ботевград, и особено в участъците от Мездра до село Люти дол и кръстовището при село Ребърково, както и спускането към село Новачене. Основни причини за инцидентите са несъобразена скорост, употреба на алкохол, неспазване на дистанция между превозните средства, неправилно отнемане на предимство. Уважаеми господин Радев, очевидно е, че цялостното справяне с проблема изисква изграждането на четирилентовия път по трасето Мездра – Ботевград, което е заявено и като приоритет на настоящото правителство. Изпълнението на този инфраструктурен проект обаче изисква време, най-малко в рамките на управленския мандат. Дотогава са необходими спешни мерки, които да доведат до намаляване на катастрофите и жертвите по този опасен път. В тази връзка е и моят въпрос: какви мерки предприема Министерството на вътрешните работи за предотвратяване и намаляване на пътно-транспортните произшествия по пътя Мездра – Ботевград? Благодаря Ви.

Сложили сте пръста в раната – много тежък участък. Ще Ви докладвам какво ние можем да направим, Министерството на вътрешните работи. След пускане в експлоатация на ГКПП „Дунав мост 2” при град Видин, главният път Е79 се натовари много и основно не само с леки автомобили, но се увеличи и трафикът на товарните превозни средства. Пътният участък от Мездра до Ботевград се характеризира с тесни участъци, остри наклони, които правят пътя рисков, особено в дните и в часовете с интензивен трафик и в двете посоки. От страна на Областните дирекция на МВР – Враца и София се предприемат мерки по контрол и подпомагане на движението, като особено внимание се обръща на уязвимите участъци – те са ни известни. Същевременно липсата на подходящи и безопасни места за контрол по участъка не позволява постоянно полицейско присъствие на конкретните точки, а по-скоро се извършва периодичен обход на трасето. Вие сигурно много добре познавате терена, той е толкова сложен точно в тази посока. Важно е да се отбележи, че контролът точно в този участък, чрез спиране на моторни превозни средства, по-скоро би затруднил, отколкото би помогнал на движението, ако си го позволят контролните органи. В тази връзка за контрол на скоростта се използват мобилни системи, монтирани в полицейски автомобили, без да се спират водачите. Действията по спиране на моторните превозни средства се предприемат само при явни нарушения, създаващи предпоставки за произшествие. Настоящото състояние на инфраструктурата в участъка не може да поеме натоварения трафик, за който стана дума през Дунав което създава затруднения в движението и предпоставки за пътнотранспортни произшествия. С оглед частичното разтоварване на движението товарният трафик по Е79 при село Ребърково се отклонява по път II-16 през град Своге към град София, което от своя страна води до пълно изчистване на товарните автомобили в участъка, за който Вие говорите – от село Ребърково до град Ботевград. Това може и това прави Министерството на вътрешните работи. За пътната инфраструктура е отговорно друго министерство. Разбира се, ще сезирам колегата и той да подпомогне, ако е възможно, но Вие сам казахте и подчертахте, че решението е изграждането на новия четирилентов път. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Богданов. Уважаеми господин Министър, несъмнено част от мерките, които Министерството е набелязало, имат ефект, но смятам, че не са достатъчни и има още възможности, които могат да бъдат използвани в тази посока. Почти ежедневие е – могат да кажат и колегите народни представители, които пътуват по този опасен път, че поне на две пътувания се натъкваме на една катастрофа и то обикновено тежки катастрофи, които или осакатяват, или водят до невинни жертви. В крайна сметка ролята на Министерството на вътрешните работи е да да създаде такива условия, които да нормализират трафика и Вие, както казахте, отклонявате тежките машини през село Ребърково и от този път, който коментираме в момента, но смятам, че има мерки, като да речем – хоризонтални релефни маркировки, поставяне на камери за видеонаблюдение, пък и

Преминаваме към въпрос от народния представител Теодора Халачева относно нормалното функциониране на Единен европейски номер за спешни повиквания 112. Имате думата, уважаема госпожо Халачева.

Единният номер гарантира бързата реакция в кризисни ситуации като бедствия, аварии и възможност за терористични атаки и нападения. Създаден е с решение на Европейската комисия от 1991 г. Заменен с Директива на Европейския парламент и Съвета на Европа. От 2008 г. има пълно покритие на територията на Република България съвместно с националните номера – 150, 160, 166, а от 2010 г. всички спешни повиквания се прехвърлят на телефон 112. Или накратко: всеки изпаднал в беда може да позвъни на телефон 112. Услугата е денонощна и безплатна, но за жалост от 2015 г. насам се оказва доста недостъпна. При срив в нея за живота и здравето на хората в рискова ситуация гаранция няма. В кризисни ситуации под заплаха е поставена дори националната ни сигурност! Съществуват множество сигнали за проблеми в система, за нередности при поддръжката на софтуера, за нередности при остарялата техника и работата с нея, както и че системата работи на авариен режим. Фактите предизвикват тревоги в обществото, затова и задавам своя въпрос – по какви причини не е обновявана софтуерната система от две години насам? Какви мерки ще предприеме Министерството за преодоляване на проблемите и в какви срокове? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Министър Радев, заповядайте за отговор. конкретно ще Ви отговоря за софтуера, иначе тази тема е доста обширна и вълнува много хора, но конкретно. Версията на софтуерното приложение на обслужване на сигналите към Единния европейски номер за спешни повиквания 112,

Причините, поради които софтуерът не е актуализиран, е, че към датата на изтичане на последния договор за следгаранционна поддръжка на Националната система 112 – месец април 2015 г., не е била налична новата версия. Към днешна дата последната версия на софтуера М4.16 вече, предишната беше М4.01, 112 разполага с хардуер, който отговаря на изискванията на старата версия М4.01, но не и на новата версия М4.16. С използването на новата версия е необходимо хардуерът, сървърът и крайни работни инстанции да отговарят на техническите изисквания за новата версия М4.16, посочен от производителя. За да се обнови версията, е необходимо да бъде подменен наличният хардуер, отговарящ за хардуерни параметри. В момента се предприемат спешни мерки, за да може в в рамките на възможното, в най-кратък срок, да бъде възстановена работоспособността на Националната система 112 напълно – тя работи и сега, а именно да се осигури техническа поддръжка на системата, да бъде закупен нов хардуер и да бъде въведена в експлоатация новата версия на софтуера. Това накратко, ако за малкото време можах да го обясня добре – сагата с тези версии. Сигурно Ви е известно, госпожо Халачева, има обявена обществена поръчка, в момента е спряна поради технически нарушения, направени в нея, но системата работи, включително когато се наложи и на ръчен режим, така че да не страдат гражданите. Благодаря Повдигам въпроса, защото е с изключителна важност за цялото население на територията на Република Стана ясно, че правителството не е плащало поддръжка на системата. Телефонът е оставен без следгаранционен контрол от 2015 г. насам. Според експерти през 2015 г. проблемът е можел да бъде решен с 3 млн. лв. В момента очакваме обществена поръчка на стойност 13 милиона. Не разбрах, какъв ще бъде очакваният ефект с 13 милиона, които ще бъдат вкарани в системата? Има ли опция за нова система на стойност 50 милиона, за която се говореше в медиите? И още нещо – относно кадровия ресурс. Навременната помощ на служителите често се оказва решаваща за човешки живот. На 27 април тази година в сайта на МВР има обявени свободни позиции – 13 на брой за длъжност „системен оператор“. Попълнен ли е кадровият дефицит към момента и има ли такъв в системата на Телефон 112? 112? Основното възнаграждение на операторите към момента е 600 лв., а задълженията по длъжностна характеристика и очакванията от служителите са огромни. Затова искам да попитам, предвиждате ли увеличаване на работните заплати? Предвиждате ли да подобрите тяхната езикова квалификация, все пак говорим за Единен европейски номер за спешни повиквания? Бихте ли гарантирали на българското население, че Телефон 112 ще бъде достъпен 24 часа в денонощието, каквато е неговата мисия? Благодаря Ви.

Наистина, госпожо Халачева, е от изключителна важност телефон 112 – аз го подчертах и Вие го казахте, но няколко правителства не са направили необходимото. Аз обясних техническите причини и донякъде съм съгласен с тях, няколко пъти се срещам с ръководителя на звеното 112. Той между другото е назначен в края на 2016 г. и не е много запознат с историята, но това, което Ви докладвах, е истината. Имало е такива проблеми – има една българска фирма, която е междинна. Не искам да навлизам в подробности, защото вероятно ще има нов конкурс или пряко договаряне с тях,

може би, да не отивам в такива термини и да не правя реклама, а някаква друга. И така правят по Европа, но това са много големи пари. А ние сега имаме уверението, че това може да бъде направено с не толкова много средства и това правим в момента – прецизираме тази обществена поръчка и тя ще бъде пусната отново. За кадрите там. Абсолютно права сте. Тринадесет човека, те са малко от процента на хората – не са много, но заплатите са ниски, а изискваме от тези хора да знаят и език буквално. И тук сте права. И още нещо ще Ви кажа. Аз лично съм притеснен. Идва председателството и тези хора ще говорят, как ще обсъждат, ще приемат и ще предават съответно сигнали, където трябва – на Червения кръст или на Здравеопазването, на чужди езици. Голям проблем е и не само там и, разбира се, в държавата и на други места. Вгледали сме се в това, ще направим необходимото. Точно как, още не сме решили, но най-важната задача е да работи системата. Това правим в момента. Следващата стъпка ще бъдат и кадрите, защото проблемът ни е известен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към въпрос от народните представители Красен Кръстев и Ася Пеева относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум. Имате думата, уважаеми господин Кръстев.

По информация от медиите на срещата са били обсъждани въпроси, свързани със сигурността на границите и подобрение на сътрудничеството при противодействието на нелегалната миграция и тероризма. Уважаеми господин Министър, моля да ни запознаете по-обстойно с дискутираните теми на форума, възможността за намиране на решение на актуалните въпроси за нелегалната миграция и тероризма относно проведените от Вас двустранни срещи на форума,

20 юни тази година, както посочихте, в Будапеща се проведе министерската конференция на Залцбургския форум, заключително мероприятие на унгарското председателство на този форум. Конференцията се проведе в два формата – закрит за държавите – членки на форума и европейските институции и агенции, и разширен с групата на приятелите от Западните Балкани и Молдова. В закрития формат бях обсъдени граничната сигурност, миграцията и убежището, теми, които ни вълнуват пряко. Направен бе преглед на миграционната обстановка по Западнобалканския маршрут като бе подчертано, че ситуацията е стабилна, но решителните общи действия трябва да продължат. Като ключови за подобряване на сътрудничеството бяха определени въвеждането на новите системи Вход/Изход и ETIAS-системата, които изискват и много ресурси от страна на държавите – членки за поддръжката на тези системи. В този контекст България и Румъния поставиха акцент върху предоставения пасивен достъп до системата ВИС това ни беше разрешено, и решението за единния калкулатор, който дава възможност на държавите да допринасят за общата сигурност на Съюза. Останалите държави подчертаха за пореден път общото становище на форума, че двете държави – България и Румъния, са напълно готови за пълноправно членство в Шенген. Това беше много важно потвърждение за нас, добавихме и Хърватска. По отношение на темата за вътрешната сигурност бе поставен акцент върху подобряване на информационния обмен, пълно използване на всички налични платформи и сътрудничество между правоприлагащите органи и службите за сигурност на членките на форума. Изразена бе готовност за сътрудничество при обмена на данни, както и търсене на проактивен регионален подход за противодействието на толкова модерния в последно време В рамките на сесиите в разширен формат беше разгледана миграционната ситуация в района, като бе отчетено значително подобрение и същевременно бе декларирано, че държавите продължават да следят внимателно за признаци за нов миграционен натиск или изменение на маршрутите. Представителят на „Фронтекс” също отчете усилията на държавите от региона и декларира готовността за продължаване и подпомагане сътрудничеството по противодействие на незаконната миграция. Беше подчертан и българският принос. Обсъдена бе и връзката между незаконната миграция и тероризма и екстремизма. Представителите, които присъстваха там, на Интерпол, на Европол и „Фронтекс” дадоха висока оценка за работата на държавите на Форума и Западните Балкани, включително и България. Като ключови елементи бяха изтъкнати и засилване на превенцията на радикализацията на всички нива, обменът на опит, както и извършването на проверки за установяване на всички лица, влизащи на територията на дадена държава и своевременния обмен на информация между компетентните органи, както на национално, така и на европейско ниво. Между другото, обменът на информация е много актуален въпрос в Европейския съюз, свързан с миграцията. България има необходимата подкрепа сред партньорите ни по важните за нас въпроси и тя бе декларирана в рамките на проведените двустранни срещи освен на общия форум, за който споменах. Двустранните срещи. Една от тях беше с господин Шандор Пинтер, министър на вътрешните работи на Унгария, който отново изрази безусловната подкрепа за страната ни за присъединяване на България към Шенген. Наред с това бе дадена висока оценка за съществуващото двустранно сътрудничество. Втората среща беше с господин Роберт Марин, държавен секретар на Румъния, който също даде висока оценка на двустранното сътрудничество по всички направления и изрази готовността на Румъния да продължи да оказва подкрепа на България за справяне с миграционния натиск, чрез активно участие в операциите на „Фронтекс” на българска територия. Знаете, че имаме техни представители у нас. Следваща среща беше с Михаел Шпинделегер – генерален директор на Международния център за развитие на миграционната политика, който потвърди готовността да подпомага и за в бъдеще българската страна. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Реплики? Заповядайте, госпожо Пеева.

На провелия се форум бяха ли обсъждани решения за противодействие на преминаването на нелегални мигранти и за борба с тероризма чрез присъединяването на България към страните от Шенгенското пространство?

Благодаря Ви, господин Председател. Да, бяха обсъждани темите. За краткото време аз се опитах декларативно да кажа какво се е случило там, включително и за двустранните срещи. Почти всички въпроси, включително и за трафика, а особено внимание беше отделено и аз настоявах всички да го чуят, като и на други форуми, но тук особено, затова, че България е подложена на потенциален риск. Това беше много важно, тъй като знаете – ние получаваме средства, солидарно – 160 млн. евро, а всички ни наблюдават. Ние постоянно декларираме, че сме се справили с проблема, построили сме инженерното съоръжение, намалял е натискът върху границата ни и остава открит въпроса тогава: за какво толкова много Ви помагаме? Все пак това не са малко средства. Там отново трябваше да го казвам, но останах с впечатление, че всички бяха много запознати. Благодаря на румънските колеги, които през цялото време ни подкрепяха и обясняваха, че това, което аз казах там, е вярно, тъй като те присъстват тук. Не само те, но те особено с „Фронтекс”, с колегите, за които стана дума. И много важен беше въпросът, разбира се, за трафика през държавата ни. Това се притесняваха и други едни държави, които обаче не бяха на форума, за щастие, и по-малко ни притискаха, примерно Германия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Пенчо Милков и народния представител Крум Зарков относно задръствания около ГКПП

дълги километри опашки от товарни автомобили, за които всички сме чували, но русенци търпят всеки ден, особено по бул. „България“, по кръговото движение пред входа на ГКПП-то, по бул. „Тутракан“, в частта му около свободната зона в Русе и Индустриалния парк. Почти ежедневно пътищата са претоварени, настилката се разрушава, а околните пространства са изключително замърсени. Съществува усещането, господин Министър, и аз Ви моля да ми отговорите дали то е истина, че част от тази ситуация се дължи и на организацията на работата на ГКПП. Ако това е така, моля да ни отговорите какви мерки могат да се предприемат, за да се облекчи и ускори преминаването на леки и товарни автомобили през ГКПП „Дунав мост“? Наясно сме, че съгласно Закона за пътищата винетката се закупува на граничния пункт, но считате ли, че не би било удачно това да става и навътре – след него и/или електронно, което би спомогнало изключително много за преминаването на този

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господа Зарков и Милков, ситуацията, която описвате пред граничния пункт „Дунав мост“, се дължи на непрекъснато нарастване на броя на преминаващите през пункта и това се очертава като трайна тенденция

и 654 хил. превозни средства, което сравнено със същия период за 2016 г., което е по-важното, показва нарастване с 68% при лицата и малко по-малко при превозните средства, тъй като по няколко души се возят в превозно средство. Времето за преминаване на пътници и превозни средства през граничния пункт Русе – Дунав мост, е в пряка зависимост от контролните дейности на отделните държавни структури, които ги осъществяват и чийто технологичен ред се основава на конкретни разпоредби на европейското и националното законодателство. Организацията на работата на граничните полицаи няма отношение към образуваните опашки на пункта и това се доказа много лесно. Аз ще Ви приведа само няколко примера. Първо, извършва се само едно спиране от гранични полицейски органи и на двете държави – на вход на българската територия и на изход на румънската територия. Второ, освен това максималната експедитивност експедитивност на времето, с което се извършват необходимите проверки за леките автомобили, се включват проверките на пътните документи на пътниците в тях и физическата проверка за превозните средства, която за всяко лице е от 30 до 50 секунди под минута, а физическата проверка на автомобил – около една минута. Проверката на товарните пътни средства от българските и румънските гранични полицаи е сведена от три до пет минути, в зависимост от автомобила, което освен проверката на документите, включва и физическа проверка на самото превозно средство. На следващо място, допълнително от това е осигурен максимален брой трасета за преминаване, с оглед на настоящата инфраструктура. Процесът на работа е непрекъснат, включително и във времето на отсъствие и застъпване на дежурни смени. Покриваме го и това. На следващо място, извършва се гранична проверка на трасе – извън контролните обекти, на товарните автомобили. Когато има задръстване и при интензивен график се осигурява своевременно допълнително трасе за нормализиране на обстановката. Това го правим при всички ГКПП-та. Подчертавам, че времетраенето при извършване на проверки на товарните автомобили зависи и от контрола, извършван от органите на Агенция „Митници“ и от румънската служба ANAF, които осъществяват фискален контрол. В изпълнение на решение на заседание на Междуведомствения съвет по въпросите за граничния контрол, проведено на 1 юли миналата година, с цел подобряване на организацията на движението и повишаване на пропускателната способност на пункта, от страна на Агенция „Митници“ са предприети дейности за извършване ремонтни дейности за инфраструктурните обекти и съоръжения на зона „Изток“, за която Вие споменавате. След реализирането им е предвидено всички входящи пътни превозни средства в Република България да се извършват в споменатата зона. По въпроса с винетните стикери Ви обръщам внимание, че контролът за тяхното заплащане се осъществява от длъжностните лица на Агенция „Митници“, с оглед разпоредбите на Закона за пътищата

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин министър Радев, очевидно от отговора Ви е, че след нашия въпрос сте се запознали със ситуацията на Граничния контролно-пропускателен пункт в Русе и казахте в отговора си, че времето за преминаване е пряко свързано с вида и броя на контролните проверки, които се извършват. По силата на европейското право на действащите регламенти и директиви, както и на Шенгенския граничен кодекс, гражданите на страните – членки на Европейския съюз следва да подлежат на облекчен граничен паспортно-визов контрол, тоест да не се регистрират в информационната система. По данни на преминаващи границата граждани от около година контролът е пълен, тоест всички преминаващи лица и превозни средства се регистрират в информационната система като се правят някои изключения за граждани на Европейския съюз, които пътуват с леки коли в пикови моменти, но всички излизащи от страната български граждани се регистрират в информационната система. Предвид това, което Вие казахте, че времето за преминаване и натовареността е точно в пряка връзка с контролните мерки, няколко други въпроса: защо гражданите на Европейския съюз са предмет на пълен паспортно-визов контрол? Защо българските граждани подлежат при излизане от страната също на пълен такъв контрол, при положение че,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Милков, трябва да Ви кажа, че аз на това ГКПП не съм ходил все още. Ходих на другите ГКПП-та, ще отида и на това. Ако искате и заедно можем да отидем. Убеден съм, че това, което казвате, е вярно. Не мога да разбера само защо казвате, че се проверяват европейските и българските граждани, а пък не е трябвало да се проверяват. Ще го проверя и това. Съмнявам се, че ние ще проявим някаква по-голяма инициативност – да проверяваме европейските и българските граждани и да им правим „пълен контрол“ – Вие използвахте думата, това ще бъде проверено. Ако пък това е причина за забавянето, сещате се, че няма как да се осъществява по-натам. Исках само да допълня още нещо, което сигурно не знаете. За да олекотим този трафик, особено през летния режим, се опитваме да пуснем и други два ГКПП-та на сухоземната граница с Румъния. Голям проблем имаме. Знаете, че ние сме много изправни – построили сме пътя, построили сме КПП-то. Румънската страна, поради смяна на правителства, политическа нестабилност или каквото и там да се случва при тях – постоянно сме в контакт, и не можем да ги пуснем. Две КПП-та са такива – трябва да бъдат временни, особено за туристите, които минават и отиват в нашите курорти. Това според мен – затова Ви го казвам, може да не сте информирани – надявам се, допълнително ще разтовари, но там проблемът като че ли са товарните автомобили. Доколкото е възможно, ще се запозная, също и колегата от Финансово министерство за АПИ, и колегата, който в момента ще отговаря на въпросите, защото проблемът не е само на Министерство на вътрешните работи, Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Дилян Димитров относно контрола на движението на рискови стоки и товари. Имате думата, уважаеми господин Димитров. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! В тази с контрола на движението на опасни стоки и товари. През 2015 г., по време на управлението на кабинета Борисов-2 и лично по настояване на премиера Борисов, беше създаден Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на опасни стоки и товари. Основната цел на този Междуведомствен координационен център беше да координира действията на всички служби и институции в страната, с цел качествено противодействие и ефективен контрол на опасните стоки и товари. Това нещо е свързано и с приходната част на републиканския бюджет. Моят конкретен въпрос към Вас, господин Радев, е следният: какви са реализациите и ползите за държавния бюджет от работата на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрола на движение на рискови стоки и товари от началото на година до момента? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.

Междуведомственият координационен център – това е краткото му име, то иначе е много дълго – е създаден, както казахте, през април 2015 г. като част от мерките, които правителството предприе с цел осигуряване на ефективна защита на вътрешните фискални интереси второто правителство на ГЕРБ. Включен в структурата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, в него служители на Дирекцията „Борба с организираната престъпност“, на Националната полиция, на Главна дирекция „Гранична полиция“

С цел предотвратяване укриването на данъци и извършването на данъчни измами, във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, Дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите също има постоянни представители в Центъра, които координират действията на мобилните екипи, осъществяващи контрол на граничните фискални пунктове и на местата за разтоварване на стоки. През първите шест месеца на 2017 г. са извършени 31 451 проверки във вътрешността на страната. Органите по приходите

587 036 622 лв. спрямо същия период на 2016 г. – повече от половин милион. В хода на извършените съвместни и специализирани проверки със структурите на МВР и компетентните външни контролни органи това е направено заедно, от служителите на Фискалния контрол са съставени повече от 400 акта за установени административни нарушения. Оперативното сътрудничество между държавните институции и използваният общ подход за противодействие на данъчни измами и опити за отклонение на данъчно облагане оказват положително влияние върху приходната част на републиканския бюджет постоянно. По данни на Националната агенция за приходите, внесените приходи от ДДС от контролираните търговски дружества са завишени над три пъти. Три пъти! 70 ревизии са инициирани във връзка с осъществения контрол, като от приключилите към момента са установени допълнителни задължения към бюджета в размер близо 1 млн. лв. Постигнат е, което е по-важно тук, траен дисциплиниращ ефект по отношение на търговското и фискалното поведение на контролираните търговски дружества. За установените нарушения в хода на контролните мероприятия са образувани 10 досъдебни производства за извършване на престъпление по чл. 172б от Наказателния кодекс, разследвани от Столична дирекция на вътрешните работи и областните структури на МВР. Иззети са над 12 хиляди артикула, носещи логото на защитени търговски марки – също голям бич. Освен гореизложеното, още 15 тематични специализирани операции и над 140 мероприятия със структурите на МВР и други държавни контролни органи са организирани и координирани от Междуведомствения център през първите шест месеца на тази година. В заключение, дейността на Междуведомствения координационен център има явен принос към усилията

Благодаря, господин Председател. Благодаря, уважаеми господин министър Радев, за изчерпателния отговор. Това, което беше важно за мен и за колегите народни представители, е, че този Междуведомствен координационен център ефективно изпълнява ролята си на такъв, след като има много добра събираемост и много добра борба със сивата икономика, тоест в приходната част разбрах, че има почти половин милиард повече с допълнително събрани средства и от останалото противодействие. Благодаря Ви още един път. към Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Стефан Бурджев относно бедствено състояние на републикански път II-11, свързващ община Гулянци с община Никопол. Заповядайте, господин Бурджев. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Имам следния въпрос, уважаеми господин Министър. На срещи в избирателния ми район беше поставен въпросът за състоянието на републикански път II-11, свързващ община Гулянци с община което хората определят като бедствено. За жителите на селата Дъбован и Сомовит това е най-болезненият проблем. Пътят не е асфалтиран от 1977 г. Повтарям, от 1977 г.! В село Сомовит пристанището е отдадено на концесия и това е свързано с постоянното транспортиране на зърно в летния сезон от тежкотоварни автомобили, които, преминавайки по разбития път, нанасят поражения на къщите, находящи се в близост до пътя. Уважаеми господин Министър, какви мерки ще предприемете и в какъв срок, като моля да отчетете сериозността на въпроса и потенциалните рискове и опасности за населението на двете общини, които касае пътят? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Бурджев. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.

II-11 между село Гиген и село Милковица на територията на община Гулянци е рехабилитирана в периода 2011 – 2012 г. и в момента е в добро състояние. В незадоволително състояние обаче е участъкът между село Милковица, община Гулянци, и село Черковица, община Никопол, с дължина около 17,5 км, който, както споменахте, не е основно ремонтиран 40 години. Предвид това Агенция „Пътна инфраструктура“ включи за рехабилитация отсечката от пътя с дължина от около 10,7 км – с 200 метра по-малко, в списък с проекти, предложени за финансиране по Програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014 – 2020 г.“. Проектното предложение за осигуряване на нужното финансиране е подадено и към момента е в процес на оценяване от съвместния Секретариат на Програмата. Очаква се през август тази година Секретариатът да излезе с решение относно финансирането на Проекта, като индикативната стойност за строително монтажните ремонтни дейности е в размер малко над 3 млн. 640 хил. евро с ДДС. За обекта има изготвен технически проект и при осигуряване на необходимото финансиране по Програмата, която споменах, ще се стартира процедура за избор на изпълнител на строително монтажните дейности и на строителен надзор. Съобразно бюджетните средства по Програма „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ се полагат грижи за обезопасяването на участъка. От началото на годината до момента са извършени ремонтни дейности наистина на една ниска стойност, но това са и възможностите на бюджета, на стойност от 13 хил. лв. Необходимо е средствата за поддържане и подобряване на състоянието на пътната мрежа – знаете, отговарял съм и преди на подобни въпроси – да се повишат. За да се осигури дългосрочно и предвидимо финансиране, нашето правителство предвижда въвеждането на смесена система – електронна винетка и тол такса, като тази система ще повиши събираемостта на средствата от пътни такси до почти 1 млрд. лв. В момента държавата събира и реинвестира едва 300 млн. лв. Конкретно да кажа какви са дейностите, извършени през настоящата година. По път II-11 Милковица – Черковица от началото на година имаме машинно подравняване на четири хиляди квадратни метра банкети; през месец май е извършено машинно изкърпване на 200 кв. м единични дупки и полагане на пласт от плътен асфалтобетон в участъка на село Сомовит; през месец юни е извършено ръчно и машинно косене на 48 дка тревни площи, за осигуряване – макар и палиативни да са тези мерки, знаете с какви бюджетни възможности разполагаме – на едно нормално придвижване по пътя. Завършвам

и наистина ще бъде извършена пълна рехабилитация на този нерехабилитиран, неремонтиран път повече от 40 години. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Бурджев, заповядайте за реплика.

отчитам това, че Ви засипваме с проблеми относно пътната инфраструктура, и особено в Северна България, но във Вашия отговор чух, че е в процедура и е заложено като приоритет на Вашата програма. Все пак аз съм изключително притеснен от това, което би могло да се случи, защото наистина има възможност къщи да започнат да падат и да се стигне до гражданско неподчинение. На хората им е стигнало до един праг, от който повече не би имало търпимост, ако нещо се случи, а то е твърде вероятно. Там нещата са трагични, за да приложа така илюстративно една подписка, която ми е изпратена през тези хора, и диск със снимков материал. Разбирам и оценявам Вашето желание, многото отговорности и проблеми в ресора Ви, но моля Ви

ползвате ли дуплика? Заповядайте, министър Нанков, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бурджев, факт е, че това са наистина пътища, неремонтирани повече от 30 – 40 години. Повечето въпроси от колеги от Вашата парламентарна група касаят именно такива проблемни участъци. Гражданско неподчинение, гражданско недоволство – да, нормално е, разбираемо е, оценяваме крайно крайно незадоволителното състояние на тези пътища. Ако Вие съответно дадете тласък като народен представител, може да има и протести, може да има гражданско неподчинение. Но за да се реализира един пътен проект, какво е нужно? Техническа готовност да бъде приоритизиран в списък по дадена програма, която ще е финансиращ орган, и да се намери съответно финансовият ресурс. Всичко това сме изпълнили към момента, тъй като споменах, това е един от приоритетните третокласни пътища в Северозападна България, в частност в Плевенска област, които ние ще рехабилитираме. Съвместна е работата на Секретариата и Комитета за наблюдение между България и Румъния. Като бъде взето решение, надявам се това да стане още през месец септември – да бъде осигурено финансиране, ние ще възложим и самото изграждане на пътя. Аз споменах, имаме техническа готовност, имаме и ресурс по линия на Програма „ИНТЕРРЕГ България – Румъния“. Имаме и амбицията да го направим. Убеден съм, не сте очаквали за два месеца да рехабилитираме пътя. Факт е, че сме намерили финансиране, че сме направили проекта. Пътя ще го направим, бъдете сигурен, успокойте Вашите избиратели, по-скоро може би не всички са Ваши избиратели, но ангажиментът, който поемаме за този път, ще бъде реализиран. Благодаря Ви. Благодаря Ви, министър Нанков. Следващият въпрос пак е от народния представител Стефан Бурджев относно състояние на републикански път III-305, свързващ Плевен и Тетевен. Имате думата, уважаеми господин Бурджев. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, пак съм аз и пак с въпрос, който е проблемен и касаещ Вашия ресор.

Уважаеми господин Министър, път III-305 е част от републиканската пътна мрежа. Минава през две населени места – село Крушовица и село Садовец, на територията на Плевенска област. Състоянието на асфалтовото покритие е с множество дупки, бабуни и неравности. Всяка година се изкърпват отделни участъци, но по технология със студено валиране, която е подходяща за равнинните терени и то само при малки дупки. Участъкът през територията на село Садовец не е равнинен терен, което изцяло обезсмисля каквото и да е изкърпване по посочената технология. Отделен проблем е, че не се валира покритието и по този начин се образуват нови бабуни и неравности. Освен това остават и доста неизкърпени участъци. По пораженията върху пътното платно се събира вода, която се отцежда и допълнително руши това асфалтово покритие. След последната рехабилитация, участъкът през село Садовец остава в най-лошо състояние, с множество дупки и незапълнени, но незаравнени такива. Това затруднява движението и създава рискове от пътнотранспортни произшествия. Необходимо е цялостно изрязване на старото асфалтово покритие в най-засегнатите зони и цялостно преасфалтиране на целия пътен участък, който е с хълмист релеф.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бурджев, още един проблемен път в Плевенска област. Аз мога още четири да Ви спомена, крайно критични, нуждаещи се, но ще изчета отговора, който ми е подготвила Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще имам възможност и в дупликата да дам малко повече подробности. подробности. Агенция „Пътна инфраструктура“ полага усилия и предприема необходимите действия за осигуряване безопасността и подобряване състоянието на третокласната пътна мрежа на територията на област Плевен, съобразно разполагаемите бюджетни средства, както разбрахте и от предишния ми отговор. През 2017 г. на третокласния път III-305/пътен възел „Нефтохимически комбинат“ (с републикански път I-3, Бяла – Ботевград) през Крушовица – Садовец – граница с област Ловеч, с дължина около 25 км на територията на област Плевен, са предприети ремонтни дейности по линия на текущия ремонт и поддръжката на стойност почти 50 хил. лв. с ДДС. През 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ извърши спешен ремонт на настилката поради пропадане на участък в края на регулацията на село Садовец в посока град Тетевен, който заедно с ремонта на банкета е на стойност почти 60 хил. лв. Извършени са още дейности по изкърпване на пътната настилка чрез полагане на 69 тона неплътен и 40 тона плътен асфалтобетон, дейности по изкърпване с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане, машинно и ръчно изкърпване, косене на тревни площи и изсичане на храсти. В отговор на посочения от Вас проблем, че при извършване на дейностите по текущ ремонт не се предприема валиране, което предизвиква образуване на неравности по настилката, Ви информираме, че основната технология, която се използва при дейности по текущ ремонт, е така нареченото „студено изкърпване“ чрез печматик – битумна емулсия и фракция под налягане. Този способ е най-подходящ и икономически изгоден при ремонт на единични разрушения на пътната настилка. При тази технология повреденото място се продухва и почиства с поток от сгъстен въздух за отстраняване на прах и други замърсявания. След това се впръсква под налягане битумната емулсия, която трябва добре да проникне във всички кухини и пукнатини и да покрива цялата дупка, без значение малка или голяма по Вашата включително стените. Следва едновременно впръскване на битумна емулсия и съответното количество каменна фракция, която постепенно, заедно с емулсията, запълва пространството на повреденото място до нивото на съществуващата настилка. След преустановяване на подаването на емулсията, на повърхността на ремонтираното място се насипва предпазен слой от суха фракция. Доуплътняването се извършва от самото движение на автомобилите по естествен способ. Ограниченият бюджет на Агенцията, за който всеки път коментирам от тази висока трибуна, за 2017 г. не позволява основен ремонт на път III-305 в рамките на настоящата бюджетна година. След утвърждаване на бюджета за 2018 г., ще бъдат разгледани възможностите за включване на обекта в инвестиционната програма на Агенцията. Средствата, необходими за поддържане

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Парите, че не стигат и са малко, е ясно. И ТОЛ таксата взе да ми излиза на челото. Въпросът е – ще Ви приложа снимки, да видим дали сте доволен от работата на Областна пътна агенция и на изпълнителя, на когото е възложена тази рехабилитация, че дори с малко пари не е свършена за три лева работа. Ето ги снимките – нагледни материали. Ако Вие сте доволен от тази работа и това Ви харесва, защото, едно, че е излагация като изпълнение, второ, с партията, от която Вие сте министър, ние се обединихме за намаляване на пътнотранспортните произшествия по пътищата, с тази работа – абдалска, не само че не ги намаляваме, ние ще увеличаваме пътнотранспортните произшествия. Нека да го кажем така – директно. Оставям Ви снимките, доста големи са, да не ги размахвам сега пред камерата. Въпросът ми е: харесва ли Ви това изпълнение, този процент на изкърпване, тази рехабилитация?

Няма да си позволя, уважаеми господин Председател, да използвам подобна терминология. Дали е абдалска, или не, други органи биха могли да коментират. Уважаеми господин Бурджев, естествено, че не съм доволен за процента, както споменахте, отговарям Ви директно, на отремонтирания участък. правилно забелязахте, че наистина на база на финансовите възможности, които има Агенцията – крайно недостатъчни, все пак нещо е направено. Относно ефекта и качеството на извършените ремонтни дейности. Да, винаги може да се желае по-високо качество. Но по линия на текущия ремонт, палиативното решение – закърпваме дупки, разбира се, че не е най-подходящото. На чие чело ще излязат ТОЛ таксите може би ще трябва да попитате тези, които обжалват процедурата вече година и три месеца. Ние Ние ще заведем и дело, между другото, подготвили сме и насрещен иск за причинени материални щети, тъй като държавата губи по милион и половина лева всеки божи ден от невъвеждането на ТОЛ системата за тежкотоварните автомобили. Отделно от това трудно бихме могли да измислим технология за полагане на асфалт, която да направи асфалта така, че да не се яде. Това беше мантра на Ваш бивш председател на Националния съвет. съвет. Технологията, която към момента се използва, е икономически най-ефективната на база на редуцирания и ограничен бюджет. Факт е, че пътят трябва да бъде рехабилитиран. Това ще стане поетапно с внедряването на ТОЛ таксата и с приоритизирането му през следващата бюджетна година – 2018 г. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, министър Нанков. Следващият въпрос е от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов относно изграждане на българската част от пътя Струмяни – Берово.

коректен, ще Ви споделя, че този въпрос го задавах миналата седмица на вицепремиера госпожа Захариева, но така или иначе не получих конкретен отговор. отговор. Той беше в едно необозримо бъдеще, че, видите ли, някога нещо ще се случи по този въпрос. Това ми прозвуча като една култова реплика от български филм: „Тате ще ми купи колело, ама друг път“. За какво става въпрос?

свързващи общините Симитли и Пехчево, Струмяни и Берово, която е влязла в сила на 13 септември същата година. По-късно, през 2004 г., е подписана и Спогодбата за откриване на трети пункт, който да свърже общините Невестино и Делчево, одобрена от правителството през месец юни 2005 г. И трите пункта към настоящия момент не са открити. През годините са правени различни по интензивност усилия за реализирането на тази Спогодба, като и думите, и обещанията са били много повече от делата, а темата е повдигана безрезултатно при всяко правителство и всеки парламент. Това може да се види от съответните стенограми. Най-близо до реализация е бил Проектът „Струмяни – Берово“, с одобрено финансиране по Програма ФАР, но необходимата инфраструктура от българска страна не е изградена поради фалит на спечелилата търга фирма.

областно пътно Кюстендил – Радомир; през ГКПП „Логодаж“ – чрез републикански път III-106 – областно пътно управление Благоевград – Станке Лисичково – граница Македония и ГКПП „Златарево“ – чрез републикански път III-198 Гоце Делчев – Катунци – Петрич – граница Македония. Пътната инфраструктура, обслужваща трите гранично контролно-пропускателни пункта, се поддържа в добро състояние. Първоначалният проект за третокласния път III-1008, по който ще се осъществява връзката между град Струмяни и границата с Република Македония – ГКПП „Клепало“ е от 2000 г., и е изработен за четвъртокласен, тоест общински. След промяна в Закона за пътищата с решение на Министерския съвет от 2004 г. пътят се прекласира в третокласен и получава номер III-1008, като през 2005 г. проектната документация е актуализирана. Проектът предвижда следното: за участъка от километър 0+000 до километър 15+392 – рехабилитация. През 2006 г. проектът е одобрен от община Струмяни и е издадено частично разрешение за строеж за този участък; За участъка от километър 15+392 до километър 22+600 – реконструкция. Габаритът на пътя е 3,50/6 м и асфалтовата настилка почти изцяло липсва и през зимата е невъзможно движението на моторни превозни средства до село Раздол; За участъка от километър 22+600 до километър 30+198 – изцяло ново строителство.

Чрез път III-1008 се обслужват крайно отдалечени населени места: село Добри лаки, село Горна Рибница, село Седелец, село Цапарево, пътят е и единствената връзка със Защитени жилища и Дом за възрастни хора с психични разстройства в село Раздол. Експлоатационното състояние на пътя допълнително се влошава от движението на тежкотоварни моторни превозни средства, превозващи дървен материал. На този етап изпълнението на дейности по текущ ремонт и поддържане е нерентабилно. При осигурен финансов ресурс се предприемат необходимите действия за изготвяне на технически проект, въз основа на което ще се изготви доклад по оценка за въздействието върху околната среда, ще се проведат съответните отчуждителни процедури за новото трасе и ще се стартират строително монтажни работи. За повишаване на събираемостта на средствата за пътищата, както и да бъдат реинвестирани в пътната инфраструктура и за повишаване на пътната безопасност, правителството и в частност нашето Министерство и Агенция „Пътна инфраструктура“ предвиждат въвеждане на смесена система – електронна винетка за леките и ТОЛ система за тежкотоварните автомобили. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

Следващият въпрос е от народния представител Джевдет Чакъров относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Имате думата, уважаеми господин Чакъров. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Нанков! Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ предвижда, че ще финансира изграждането на ВиК инфраструктура само ако тя се изпълнява в консолидирани райони, които се обслужват от един ВиК оператор въз основа на регионални прединвестиционни проучвания. До финализиране е одобрението на регионалните прединвестиционни проучвания по ос 1: „Води“ на Оперативна на Оперативна програма „Околна среда“ и може да стартират изпълнението на големите проекти, изпратени за преглед в Европейската комисия от предишния програмен период, както и проекти, одобрени от „Джаспърс“ и фазираните проекти от предишния програмен период. За новите ВиК проекти, идентифицирани като приоритетни в регионалните прединвестиционни проучвания, бенефициенти могат да бъдат само ВиК операторите и Столична община. Реформата във ВиК сектора

планиране на отрасъла ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Целта е ясна – подготовката на регионалните прединвестиционни проучвания.

министърът на околната среда и водите обяви, че в края на тази година, на следващата, ВиК операторите могат да кандидатстват за проекти, които са готови. В тази връзка моят въпрос към Вас е: каква е готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и в частност в какъв етап на изпълнение е Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“? Има ли готови регионални прединвестиционни проучвания? На какъв етап достигна ВиК реформата и консолидацията на ВиК районите и ВиК операторите, и колко от тях се консолидираха? Колко ВиК оператори имат

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров! Проектът, за който споменахте, тъй като Вие изложихте цялата фактическа обстановка – и фазираните, и ранните проекти в момента се изпълняват. Промени се моделът, подходът. Бенефициентите ще бъдат ВиК операторите на база на изготвените прединвестиционни проучвания. Ще кажа няколко думи и по темата в отговор на Вашия въпрос.

обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – общо 14 на брой. Столицата, знаете, е различен пример, затова споменах, че Столична община ще кандидатства заради концесионния договор със „Софийска вода“ отделно. Област Смолян има изготвено прединвестиционно пилотно проучване, което се разработи още в предишния програмен период за Област Смолян. В останалите 14: ВиК

22 юни 2017 г., спазвайки графика на Проекта, изпълнителите са предали встъпителни доклади – седем двумесечни доклада за напредъка по изпълнението на договорите. Първите междинни доклади – за отчитане на работата по Фаза I от техническото задание и вторите междинни доклади – за отчитане по т. 2.1 от договора от Фаза II от техническото задание. В рамките на фаза 1 е извършено събиране и анализ на данните за съществуващата ситуация на водоснабдителните и канализационни системи на територията на тези 14 ВиК оператора, както и е определена необходимостта от реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и почистването на отпадъчните води. Фаза II обхваща разработката на прединвестиционни проучвания, формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения: технически, екологични, финансови и икономически доклади, и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерациите над 10 000 еквивалент жители, като срокът е есента на 2017 г., месец ноември по линейния график, който понастоящем се спазва. Навакса се едно изоставане от три месеца. Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ финансира обектите в агломерации с над 10 000 еквивалент жители, Вие знаете, за изграждане и реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, помпени станции и така с цел да се постигне съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейните и отпадъчните води. Поставеният от Вас въпрос засяга и провежданата от Министерството на провежда държавната политика, чиято основна цел е отрасъл ВиК в хоризонт от 10 години да постигне техническа, екологична и финансова устойчивост и съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на питейните и отпадъчните води, разбира се, и отчитайки социалната поносимост на цената на ВиК услугите, като, разбира се, работи последователно за изпълнение на дейностите, заложени в реформата. Публичната ВиК инфраструктура в страната е описана, изготвени са индивидуални договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите, в които са заложени договорени показатели за качество на услугите и задължителни инвестиции, които ВиК операторът трябва да направи в системите. Учредиха се асоциации по част от ВиК реформата, които, като представители на публичните собственици на ВиК инфраструктурата – общинската и държавната публична собственост, през периода 2015 г. – 2017 г., подписаха договорите с ВиК операторите в 27 от 28 административни области в страната. За 28-та административна област – Столична община, има действащ концесионен договор, споменах за него. Затова хипотезата за Столична община е малко по-различна. За планиране на развитието на ВиК инфраструктурата се изготвиха регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми към тях. С консолидирането на общините на територията на съответната област в рамките на един ВиК оператор ще се създаде предпоставка за оптимизиране на разходите на регионално ниво, планиране на дългосрочни инвестиции и осигуряване на възможности за кандидатстване за национално и европейско финансиране. Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява План за действие към Стратегията за развитие и управление на отрасъл ВиК в Република България за периода 2014 г. – 2023 г., с който се дава устойчивост на реформата и се дава възможност за ефективното развитие на отрасъла в дългосрочен план. Още нови пет консолидирани области имат възможност и ще получат европейско финансиране за изготвянето на пет инвестиционни проучвания на база на тези 14, плюс двете: Смолян и София, за които споменах,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, за съжаление, строителството на водните цикли закъснява – това е повече от видно. Видно от това, което представихте, е, че се работи ускорено и че години наред се подготвяха така наречените „мастър планове“, тоест генералните планове. След това се правиха прединвестиционни проучвания, сега продължават под нова рубрика „регионални прединвестиционни проучвания“.

на живот на хората, които живеят в съответните населени места. Освен това в последствие те няма да бъдат натоварени с увеличаване на цената на така наречената „водна услуга“. Надявам се,

проблематиката в сектор „Води“ и по-скоро с усвояването на европейските фондове. Те наистина са крайно недостатъчни, но все пак трябва да положим максимални усилия, за да ги усвоим в пълнота. Те ще решат част от проблемите във ВиК сектора.

На нейна база ще получим възможността да усвоим успешно – убеден съм, ще дам малко повече разяснения относно сроковете – ресурса, който остана по приоритетна ос 1 на база на изпълнявани в момента фазирани и ранни проекти по стария принцип бенефициенти и общини. прединвестиционните проучвания за фаза 2, която споменах, в своята детайлност се опират на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Когато говорим за линейна инфраструктура,

В този си обхват, заедно с готовите формуляри за кандидатстване и финансово-икономическите анализи в края на годината – ноември месец, ще сме готови с всички обособени позиции. Спокойно в края на годината и в началото на 2018 г. ще започнем възлагането по линията на ВиК операторите, като възложител на обществените поръчки и бенефициенти на инфраструктурните проекти – възлагането на самите строително-монтажни и ремонтни дейности, за да се вместим не до 2020 г., когато е краят на програмния период, но допустимостта на разходите е на база на правилото „m+c 2023 г.“,

Следващият въпрос е от народния представител Кирил Калфин относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Цървеняно – граница с ОПУ Перник.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

Път 1-6 осигурява връзката на ГКПП Гюешево, град Кюстендил, град Радомир и на град Перник с град София, а също така обслужва и регионалния трафик между прилежащите населени места. Пътен участък от километър 37+550 до километър 42+480 – границата с област Перник, е с влошени техникоексплоатационни качества и условия за безопасност на движението. Пътната настилка е изпълнявана през 1982 г., с грапав асфалтобетон с набита фракция, която на този етап е видимо остаряла, силно износена, с множество пукнатини, изкърпвания и постоянно отварящи се нови дупки, особено след есенно-зимния експлоатационен период. Трябва само да допълня, че от село Коняво до края на Цървеняно пътната настилка е добре направена, тоест участъкът – половината, така да се каже, е добър, а за останалата част въпроси са задавани, но

Пътната настилка е с грапав асфалтобетон и набита фракция, изпълнена, както споменахте, през 1982 г. Виждаме вече 35 години нерехабилитиран участък, в момента силно износен, с множество пукнатини и изкърпвания. През 2016 г. по програма „Текущ ремонт и поддържане на Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършено изкърпване на повредени площи, деформация на настилката, на стойност над 110 хил. лв. с ДДС. През настоящата година по същата Програма е извършено запълване на пукнатини и фуги, ремонт на повредени площи и деформации на обща стойност почти 90 хил. лв. с ДДС. С оглед на подобряване на техникоексплоатационното състояние на пътния участък е необходимо да се извърши превантивен ремонт, който по предварителна експертна оценка е на стойност около 2 млн. 300 хил. лв. Към момента пътят не е включен в бюджетната прогноза за 2017 г. поради ограничения бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“, но пък за сметка на това сме подготвили искане за нарочно постановление за част от пътищата на база на въпроси, които задават колегите, на база и и на пътя, за който питате – с нарочно постановление да бъде увеличен бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ още през 2017 г., за да може той да бъде включен в Програмата на АПИ и изпълнен още през настоящата 2017 г. Агенцията все пак полага грижи и усилия за поддържане на първокласния път в добро експлоатационно състояние и осигурява безопасността на движение.

Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Надявам се този път наистина посоченият участък от

съседните области. Както знаете, пътят и от Перник минава през този участък. Надявам се всичко това да бъде така, както ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Калфин. Дуплика? Не. Заповядайте направо за следващия си въпрос, господин Калфин. Той е относно необходимостта от превантивен ремонт на пътен участък Горна Козница – Мала Фуча – Бабино – Бобов дол. Имате думата.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 който безспорно има важно значение за населените места в община Кюстендил и Бобов дол. По него се осъществява транспортна връзка между общинските центрове на горепосочените съседни общини, както и връзката на общинските центрове с областния град Кюстендил. Пътят има също така важно стопанско значение за региона, използва се за транспорт на работници на мини „Бобов дол“ и ТЕЦ „Бобов дол“, както и за транспорт и доставка на въглища. Съществуващата настилка на пътния участък е видимо остаряла, има множество пукнатини, единични повреди и деформации, с лошо отводняване, недобра хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Пътният участък не е реконструиран след изграждането си през 1970 г. Затова Ви моля да отговорите на този въпрос и да кажете какво се предвижда за този пътен участък. Има ли възможност това да се случи през тази година и кога би станало това? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Калфин. Министър Нанков, заповядайте за отговор.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Калфин! Агенция „Пътна инфраструктура“ полага усилия и предприема действия за осигуряване безопасността и подобряването на състоянието на републиканската пътна мрежа,

Козница, Мала Фуча, Бабино, Бобов дол е с дължина почти 15 км, 14,950 м, тя е остаряла, с множество пукнатини, единични повреди и деформации. През 2014 г. на територията на град Бобов дол е положена плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние от 4 см, поради което пътят в този участък е в добро състояние. По програма „Текущ ремонт и поддържане“ през 2016 г. е направено укрепване на разрушен участък Мала Фуча – Бабино, на стойност 573 хил. 339 лв. с ДДС. През тази година по същата Програма Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършила ремонт на слягане, изкърпване със студена асфалтова смес и косене на тревни площи. Към настоящия момент поради ограничения финансов ресурс пътят отново, както и предишният, не е заложен в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2017 г. Вариантите отново са два – с нарочно постановление, което ще входираме в Министерски съвет, или след утвърждаване на бюджета за 2018 г. този изключително важен за територията на област Кюстендил пътен участък да бъде рехабилитиран и реконструиран. И за да не разочаровам народния представител от Ловеч, който зададе въпроса и подвикна от място за тол таксите, ще отговоря в заключение, че са необходими повече средства, които да бъдат реинвестирани в пътната инфраструктура, и наш основен приоритет в областта на безопасността, сигурността и пътния сектор като цяло е именно въвеждането на смесената система – електронна винетка за леки и тежкотоварни автомобили и тол система за тежкотоварни автомобили, с които ще генерираме достатъчен ресурс, за да може да отговорим на очакванията не само на уважаемите колеги народни представители, а и съответно на всички български граждани. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми министър Нанков. Реплика, господин Калфин? Няма да ползвате. Преминаваме към въпроса от народния представител Иван Генов и народния представител Николай Иванов относно аварийно състояние на пътни участъци от републиканската пътна мрежа в община Роман. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, ясно е, че от тази трибуна ще задаваме въпроси, свързани със състоянието на държавните пътища и особени тези от втори и трети клас. Днес въпросът ми е относно трагичното положение на републиканската пътна мрежа на територията на община Роман. Голяма част от тези участъци са в аварийно състояние и по-конкретно пътищата Роман – Червен бряг и и Роман – Правец, както казах вече, в частта им на територията на община Роман. В определени участъци от тях са се образували тежки пропадания и свлачищни процеси, както и в района на село Хубавене, на пътя Роман – Правец. Хората от община Роман дълги години слушат обещания за ангажимент за ремонт на пътната мрежа на територията на общината и вече са обезверени. Въпросът ми към Вас е – какви ремонтни дейности се предвиждат през 2017 г. за

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! В участъка от републиканската мрежа на община Роман, област Враца, третокласните пътища 3-308 – Ябланица – Ботевград – Правешка Лъкавица – Калугерово Своде – Роман – Златна Панега и третокласният път 3-1031 – Роман – Кунино - Реселец – Червен бряг, пътищата имат сравнително ниска интензивност на трафика. 3-308 е с трошено-каменна настилка и недостатъчен габарит, тоест – тесен път. При осигуряване на необходимите средства за този участък на третокласния път ще се възложи изготвянето на проект за реконструкция, при което габаритът му ще се разшири до стандартния за този клас път. Ремонтните дейности ще бъдат възложени след провеждане на тръжна процедура. В началото на 2015 г. е активизирано свлачище, поради което със заповед от 3 април същата година директорът на Областно пътно управление – Враца, движението е пренасочено по обходен маршрут Роман – Ябланица Осикова Лъкавица – Правешка Лъкавица – Караш. Необходимо е възлагане на инженерно-геоложко проучване за изясняване на причините за дестабилизационните процеси и изготвяне на доклад с мерките, които следва да предприемат за укрепването на свлачището. Към момента финансовият ресурс на Агенция „Пътна инфраструктура“ е ограничен, поради което на този етап е невъзможно да се възложат и изпълняват съответните ремонтно-възстановителни дейности. Ще продължават да се търсят възможности за осигуряване на необходимите средства за възлагане на проучвателно-проектантски работи и изпълнението на ремонтно-укрепителните мероприятия за свлачища, включително и от спестения ресурс по Оперативна програма „Околна среда“ по проектната ос за превенция на свлачищните и аеродинамични процеси, бенефициент по която ос е Агенция „Пътна инфраструктура“. Път 3-1031, 1031, през 2000 г. пътят е класиран от общински в третокласен. Характеризира се с изключително ниска интензивност на движението. Пътят се поддържа по програма „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на разполагаемия финансов ресурс. През миналата година са изпълнени отводнителни мероприятия и ландшафтно оформяне на изключително ниска стойност – около 10 хил. лв. с ДДС. За постигане обаче на траен ефект за подобряване на технико-икономическото и експлоатационното му състояние е необходимо да се извърши превантивен ремонт, който по експертна оценка, без да имаме проект – по експертна оценка от Агенция „Пътна инфраструктура“, ще бъде на стойност около 8 млн. лв. с данък добавен стойност. Виждате за какъв огромен ресурс говорим за третокласния път, който споменах. С оглед осигуряване нормална пътна комуникация на територията на община Роман ще продължава да се търсят възможности за осигуряване на средства за съответните ремонтни дейности чрез включване в някоя от бюджетните програми на АПИ през 2018 г. и 2019 г., както и чрез целево финансиране. Ще заключа отново с факта, че тези въпроси и проблеми ще

Господин Иванов, заповядайте за реплика.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 Надявах се, както казахте миналата седмица в парламентарния контрол – че голяма част от логиката на Вашите действия предхожда нашите въпроси, и че това ще важи и за този случай, но явно не. Разбирам, че ниският интензитет на движението по тези пътища е една от основните причини да не са приоритетни, но ситуацията в Роман е изключително тежка. Връзката на община Роман по републиканската пътна мрежа с пътя София – Варна, с област Плевен, с област София, за които за които стана дума в този въпрос, са в изключително тежко състояние. Подобно е състоянието, както казахте, и на пътната отсечка, която е вътрешнообластният път в посока Мездра, където също е необходима сериозна реконструкция. На практика общината е откъсната от нормален достъп до публични услуги, до областни административни центрове или въобще за осигуряване на нормален трафик в целия регион и цялата област. Надявам се, че в следващата година – говорим за ремонтни дейности и напълно разбирам, че едва ли е възможно да се осигурят средства за цялостна реконструкция, наистина е необходимо да се обърне по-сериозно внимание на републиканската пътна мрежа на територията на община Роман. Едно предложение към Вас, господин Министър. Имаше една добра практика в миналото, когато е ясна рамката на бюджета на Областно пътно управление, заедно с кметовете на общини и с областния управител

Заповядайте за дуплика, министър Нанков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, напротив, логиката на Вашите въпроси винаги следва и логиката на предприетите от нас действия, именно в случая въвеждането на смесената система – основно на тол таксата, ще позволи решаването на всички тези проблеми, които Вие задавате от парламентарната трибуна. И да, факт е, практиката е добра – ще продължим да я следваме заедно с кметовете и съответните областни пътни управления и да приоритизираме при недостатъчния финансов ресурс най-спешните и неотложни ремонтни дейности. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.